Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание от 22 до 24 ноември 2017 г.: 1.

2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносители са Полина Цанкова-Христова на 21 ноември 2017 г. и Цветан Цветанов на 21 ноември 2017 г. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет на 30 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 8 ноември 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет на 22 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г. – продължение. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител е Министерският съвет на 19 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 2 ноември 2017 г. 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител е Министерският съвет на 16 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 19 ноември 2017 г. 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител е Министерският съвет на 25 октомври 2017 г.

2017 г. 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки. Вносител е Министерският съвет на 9 октомври 2017 г. 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право. Вносител е Министерският съвет на 25 октомври 2017 г. Моля, режим на гласуване

Постъпило е предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Народното събрание предлагат от името на парламентарната група „БСП за България“ като точка в Програмата на Народното събрание за периода 22 – 24 ноември 2017 г. – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 754-01-39, внесен на 6 юли 2017 г. от Корнелия Нинова и група народни представители. Предложението е подписано от господин Крум Зарков и Драгомир Стойнев. Кой ще предложи? Господин Зарков, заповядайте.

Предложението ни е провокирано от факта, че проблемът с неизплатените заплати в България на хора, които добросъвестно са изпълнявали трудовите си задължения, все още не е решен. Въпреки Временната комисия, която този парламент създаде в началото на своето съществуване и въпреки нейната ползотворна работа, останаха три големи проблема. Ние предлагаме тяхното решение в специален Законопроект, така както бяхме обявили още по време на Временната комисия. Три големи проблема! Първо, все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което очевидно е неплатежоспособно, и по този начин да ощети както кредиторите, така и работниците в своето предприятие или фирма. Втори проблем. Остава все още запушен достъпът до Фонда за гарантиране на вземането на този тип задължения. Това е така, защото по Закона за достъп до този Фонд трябва да започне процедура по несъстоятелност. По най-различни причини тя не започва навреме, въпреки че работодателят е изпаднал в затруднения и има такова задължение. Затова предлагаме: работниците сами да могат да искат от съда да отпочва такава процедура и да могат да се удовлетворят техните вземания. Такова предложение, между другото, през месец септември направи и министърът на социалната политика господин Бисер Петков. Той го направи през месец септември в навечерието на поредния протест. Уважаеми дами и господа, моля да включим тази точка в дневния ред, да разгледаме проблемите и да намерим решения преди следващия протест. Няма нужда да чакаме и да реагираме адхок на пожар. на пожар. Проблемите са ясни, решенията съществуват, въпрос на воля е да го включим днес в дневния ред. Затова моля, гласувайте това наше предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Колеги, подлагам на гласуване… Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по процедура, за да кажа, че по решение на ръководството на парламентарната ни група ние ще подкрепим това предложение, с ясното съзнание обаче, че то беше предложено симетрично и в измененията в Кодекса на труда, които вече са на второ четене в Социалната Социалната комисия. Включително в тази връзка бяха приети и промени в чл. 19 от ДОПК, но с оглед целта решението на ръководството на нашата парламентарна група е да подкрепим това предложение. Ако бъде прието, ще предложим то да бъде точка четвърта от дневния ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Подлагам на гласуване за включване в дневния ред на Проекта, който току-що докладва господин Зарков. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Кирилов – този Проект за решение, който стана вече решение, да влезе в Програмата на Народното събрание и да бъде под точка номер

Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 до 21 ноември 2017 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Водеща е Комисията по земеделието и храните; Законопроект за изменение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси; - Законопроект за изменение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите; - Законопроект за ратифициране на изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставените услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 22 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по външна политика. Вносител е Цветан Цветанов; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси.

Вносители – Кристиан Вигенин, Ивелина Василева и група народни представители, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител е Полина Цанкова-Христова; Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Вносител е Цветан Цветанов; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Вносител е Цветан Цветанов; Проект за решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването. Вносител е Полина Цанкова-Христова; - Проект на решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносител е Полина Цанкова Христова;

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова На заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Българската народна банка Мирослава Димова – директор на дирекция „Надзорно-правна дейност”, и Любомир Мирчев – началник на отдел „Надзорни регулации и управление на риска” в дирекция „Надзорна политика”. Законопроектът цели усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор, като бъде постигнато съответствие с препоръките от Доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от Българска народна банка ангажименти в отговор на Доклада. Предлагат се следните промени: 1. Във връзка с препоръка, свързана с критериите за лицензиране, Проектът въвежда допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала. 2. Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица – администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с 3. Законопроектът предвижда нови разпоредби, свързани с необходимостта от създаване на правен механизъм за въвеждане в националната правна рамка на насоките, препоръките и други мерки на Европейския банков орган. С тях се цели да бъде поставено на законово ниво задължение за спазване от страна на банките на приложимите към дейността им насоки и препоръки на ЕБО с оглед осигуряване на последователно и непротиворечиво прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Предвижда се възможността БНБ да въвежда чрез наредби изисквания, критерии и други обективни условия, предмет на насоки и препоръки, с оглед превръщането им в задължителни нормативни разпоредби. По този начин ще бъде осигурено тълкуване и прилагане на законодателната рамка еднакво, последователно и непротиворечиво,

Законопроектът ще увеличи изискванията по целия диапазон на надзорната дейност с такива, които не съответстват на европейските директиви; дава се възможност на надзорния орган (УС на БНБ) да взима решения субективно и да въвежда едностранно изисквания.

искам да призова залата и от ляво и от дясно да подкрепи този Законопроект, защото той е поредната стъпка към усъвършенстване и повишаване ефективността на надзорната дейност на БНБ върху банковите финансови институции. Ако слушахте внимателно Доклада, сигурно разбрахте, че в крайна сметка всички промени, които се правят, от една страна ще доведат до повишаване на изискванията при лицензирането на банки, от друга страна, разширяват и задълбочават изискванията при изследването на изследването на свързаните лица при кредитирането от банки. В крайна сметка създават законови условия всички препоръки, всички изисквания на Европейския

във връзка с оценката на активите, във връзка с Програмата за оценка на целия финансов сектор. Такива препоръки бяха дадени и за небанковия финансов сектор и Вие всички знаете, че ние тук, в тази зала, приехме подобни промени

ще създадем условия за изпълнението на тези препоръки, но важното е не да изпълним нечии препоръки, важното е наистина да имаме законовите условия надзорът да е ефективен, за да не се повтарят случаи отпреди няколко години, които разтърсиха държавата, разбирате, че говоря за случая с КТБ. Моля Ви да подкрепите този Законопроект, като още един път казвам, че тук ще има много сериозни правомощия, които се дават на надзора на БНБ, допълнителни правомощия да осъществява надзора на банките. В хода на дискусията поискахме мнението на банковата общност.

така че да се вземе мнението и на банковите среди. Разбира се, тук не искам да пропусна, че отговорността на банковия надзор изключително много нараства с тези допълнителни правомощия, които ние даваме. Тази отговорност, която, за съжаление, при апокалипсиса на КТБ, защото не мога да го нарека по друг начин, не беше оправдана, защото те имаха такива отговорности и без тези промени, но по един или друг начин не беше оправдана, не искам да казвам по-остри думи – всички знаете за какво говоря, се надявам, че с тези промени, които ще увеличат правомощията на надзора, той ще оправдае доверието, което му се възлага. Силно се надявам да няма субективен елемент при прилагането на различните на различните видове мерки в една или друга посока върху банките, така че да има и контрол от страна на управителни органи, от членовете на Управителния съвет, върху това какво прави надзорът, респективно в областта на банките. Между първо и второ четене може би трябва да помислим нещо и в тази посока. Още един път, преди да приключа, Ви призовавам да подкрепите Законопроекта. Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Други изказвания има ли по темата? Професор Гечев, заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Искам да Ви уверя, че „БСП за България“ ще подкрепи всички текстове, които са свързани със засилването на банковия надзор и увеличаване сигурността на банковата система. Такива отделни текстове са предложени. Ние работим по тях, но сами разбрахте от изказването на нашата колежка госпожа Стоянова, че всъщност в момента ще гласуваме текст, който тепърва ще бъде променян, тъй като съдържа някои противоречия и има недостатъци, които трябва да отстраним. Искам да Ви обърна внимание, че не само този Проект, бих казал, такава ни е цялата работа в парламента – да препускаме и да приемаме закони за два-три дни. Ако видите датата на внасянето на Проекта, датата на обсъждането в Бюджетната комисия и светкавичното влизане в пленарната зала, ще видите, че ние чупим всякакви рекорди. Не мислите ли, че е твърде рисково да правим промени, които сега обсъждаме – днес, от вчера сме започнали нови текстове, при положение че става дума за банковата система на България? обърнете внимание, че на обсъждането в Бюджетната комисия не знам по какви причини нямаше представител на Управителния съвет на БНБ. Обърнете внимание, че нямаше нито един представител на Асоциацията на търговските банки, която е страна по Закона.

Този начин на работа не е приемлив, особено когато става дума за ключови за държавата ни решения, и в случая за икономиката на България, каквато е банковата система. В тази връзка, от предварителните разговори, които проведохме с експерти и с колеги от Комисията – да, и ние сме съгласни, че трябва да има сериозна преработка на текстовете. Първият риск е наистина да се даде прекалено голяма власт на отделните подуправители на БНБ и да се намали отговорността на Управителния съвет. Тук колежката Стоянова правилно отбеляза, че около КТБ имахме много сериозни проблеми, ако си спомняте, с това, че определени членове на Управителния съвет на БНБ казваха, че не са чули, не са видели, не са знаели какво става в Банковия надзор. Ние искаме да се промени Законът, а в този си вид той не е променен, така че да няма субективизъм в Управителния съвет. Да задължим подуправителите да споделят информацията в отделните сектори без, разбира се, да накърняваме тяхната самостоятелност. Тук се изисква наистина изкуство – да хармонизираме Закона с практиките на другите централни банки, като запазваме относителната самостоятелност на подуправителите, ние искаме и трябва да гарантираме, че решенията ще бъдат вземани колективно и ще се носи отговорност от целия Управителен съвет, а не само от отделния подуправител. Второ, промените, които са свързани с информацията, която трябва да се дава за акционерите. Всички разбираме, че става дума за следното: в случая с КТБ, а такива случаи има не само в България, а и в други страни, знаете, че в някои случаи акционерите злоупотребяват с банките, където са акционери, и всъщност банките работят основно за акционерите. естествено, ще подкрепим текстове, при които да увеличим обхвата на информацията, да подобрим структурата на информацията, която тече от банките, от акционерите през Управителния съвет към Централната банка, но и тук имаме определени рискове. В този текст, който ни се предлага в момента, рискът е следният: ние на практика създаваме условия за изостряне на отношенията и в някои случаи може би за блокиране на работата на банките, ако изискваме Надзорният съвет на банките да изпълнява функции и на Управителния съвет на банките, а те имат двустепенна структура, ако прехвърлим отговорността по информация основно върху търговските банки, а не върху банковия надзор. тук отново става дума за повторен прочит на тези текстове и за взимане на решения, които, от една страна, да засилят възможностите на Централната банка за контрол, а от друга страна, да не нарушим баланса на отговорностите и интересите между двустепенното управление на търговските банки и Управителния съвет на БНБ. На трето място, ние коментирахме с колегите, че в тези текстове няма решение на въпроса за воденето на протоколи от заседанията от Управителния съвет на БНБ. Уважаеми колеги, Вие ще се изненадате, но не се учудвайте, че когато около случая с КТБ бяха поискани протоколите от заседания на Управителния съвет, те не бяха предоставени,

заседанията на Управителния съвет да имат стенографски протокол, да имат аудиозапис, така както се провеждат заседанията на Министерския съвет и на други държавни органи. Още повече че БНБ е орган с особен статут, от който зависи стабилността на финансовата система и на икономиката на България. На тази основа, уважаеми колеги, ние не приемаме подхода на препускане, за три-четири дни да решаваме ключови въпроси на банковата система, и затова ще гласуваме „въздържал се“, но още веднъж Ви уверявам, че отделни текстове, които ще доведат до подобряване на надзора и функционирането на банковата система, категорично ще подкрепим с останалите колеги. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Гечев, за изказването. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители. Има ли реплики? Няма. Продължаваме с изказванията. За изказване – заповядайте,

Също така разбираме и винаги сме се стремили да запазим интереса на вложителя, тоест по-стриктния контрол при надзора, тъй като, знаете, какво се случи само в рамките на няколко години. Винаги съм смятал, че по такива закони е по-добре да се говори професионално, отколкото да се говори чисто политически, тъй като големият риск накрая се носи от обществото. Затова ще призова всички парламентарни групи, както направи колежката Стоянова, Благодаря Ви, господин Александров.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, нашата парламентарна група също ще подкрепи Законопроекта, макар че членовете на Бюджетната комисия от ДПС гласувахме „против“. След поредица от разговори стана ясно, че Законопроектът може и трябва да бъде доработен между първо и второ четене. Разбира се, подготвил съм си достатъчно аргументи в тази посока, но доколкото виждам, съгласието на всички е да работим в тази посока. Не намирам, че сега трябва да Ви ангажирам с тях, по-скоро, след като бъдат направени предложенията за второ четене, и след като видим кои от тези предложения ще бъдат приети, тогава ще изложим всичките си аргументи „за“ и „против“. Не мога обаче да отмина само един факт – когато Европейският банков орган приема насоки за свързани клиенти, приети с дата 14 ноември дата 14 ноември и те трябва да влязат в сила за целия Европейски съюз от 1 януари 2019 г., ние подготвяме изменения, които са мотивирани само от така наречената „препоръка“, отправена към БНБ и към надзора от Международния валутен фонд в онзи доклад, за който говорихме и в Бюджетната комисия многократно. Смятам, ще подчертая за пореден път от тази трибуна, че водещият мотив на българския парламент е европейското законодателство, първо, а не препоръки, на който и да е орган във връзка, с която и да е проверка и адаптиране към някакви очаквания на въпросния орган, че не били идентифицирани, защото еди-какво си – да не влизам в подробности. Имам ги пред мен всичките, но само ще Ви отегча, тъй като са твърде професионални и само една част от Вас ще ги възприемат. Такива изпреварващи стъпки, още повече в наредби да определяме нещо, което не е определено от законодателя, това, разбира се, противоречи и на Закона за нормативните актове, и на цялата философия на законодателството. могат и трябва да се определят параметри и правила, които обаче са определени от волята на законодателя. В случая, за който говорим – чл. – чл. 45, ал. 1, т. 10, която се предлага, в самата Наредба ще бъдат определени неща, които не са определени в законодателството или трябва да бъдат определени в Закона, а Наредбата да конкретизира определени вече в Закона положения, или трябва да отпадне този член, и ние ще предложим подобен текст. Няма да се спирам на другите несъгласия. Основното ни несъгласие е принципно.

Няма желаещи. Имате думата за следващи изказвания. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване на първо четене разпределения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Кирилова Стоянова на 13 ноември 2017 г.

Подлагам на гласуване Проект на решение, предложен от Полина Цветославова Цанкова-Христова,

1. Освобождава Кръстина Николова Таскова като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Дора Стоянова Христова за член на Комисията по бюджет и финанси.“ Гласували

Избира Кръстина Николова Таскова за член на Комисията по здравеопазването.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Дора Стоянова Христова като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 2. Избира Атанас Иванов Ташков за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Ирена Методиева Димова като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 2. Избира Галя Стоянова Василева за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Това е предложението на господин Цветан Цветанов. Моля, режим на гласуване.

Пристъпваме към следващия Проект за решение с вносител Цветан Цветанов: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика Народното събрание

2. Избира Димитър Борисов Главчев за член на Комисията по външна политика.“ Моля да гласуваме.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Галя Стоянова Василева като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Димитър Борисов Главчев за член на Комисията по бюджет и финанси.“ Моля да гласуваме.

за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по земеделието и храните. 2. Избира Ирена Методиева Димова за член на Комисията по земеделието и храните.“ Моля да гласуваме.

Благодаря Ви, господин Председател. Моля да подложите на гласуване срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, да бъде пет дни. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Менда Стоянова,

„Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Татяна Накова – главен експерт в същата дирекция;

залата на предложените лица. Гласували 128 народни представители: за 118, против 7, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят лицата за присъствие на заседанието. Заповядайте за доклада. Уважаеми господин Председател, колеги! „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли други предложения, изказвания?

параграф 1 има предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам § 5 да го отложим малко във времето в гласуването поради техническа грешка. В § 5 в текста е записано „универсална пощенска услуга съгласно Закона за ДДС“, а в Закона за пощенските услуги се говори за „универсалната пощенска услуга“. В момента водим разговори с Министерството как трябва да бъде по-точно, затова моля да се отложи за по-късно гласуване на § 5. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Георги Свиленски за отлагане на разглеждането на § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Гласували

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в ал. 6 накрая се добавя „и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79“.

По § 8 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.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

„§ 13. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения: „1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.“

Имате думата за изказвания. Заповядайте, Няма изказвания. В такъв случай подлагам неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за § 13

Гласували 128 народни представители: за 118, против 7, въздържали се 3. Предложението е прието.

Гласували 97 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 13. Предложението е прието.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 Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15 и предлага следната редакция: „§ 15. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя и за облагаемите вътреобщностни придобивания,

Благодаря. Пристъпваме към гласуване, първо, на предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 15 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

предложението. Гласували 119 народни представители: за 12, против 44, въздържали се 63. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване

Има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, Подлагам на гласуване направеното от народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков предложение § 16 да отпадне, което е неподкрепено от Комисията. Гласували

По § 17 има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 17 и предлага да бъде отхвърлен.

Има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.

За протокола обявявам, че Ви предлагам да подложите на прегласуване предложението на колегите Шевкед и Кичиков за § 26. Благодаря Ви, господин Александров. Поставям на прегласуване предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 26 да отпадне. Гласували

Има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26. Има ли изказвания? Няма. Поставям на гласуване направеното предложение от народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне. Гласували

По § 28 има предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28,

така: „2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000 лв., или „3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.”

Регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствено потребление, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение. (14) Лице, различно от лицата по ал. 13, осъществило вътреобщностно придобиване на течни горива или получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че е вписано в регистъра по ал. 15. ал. 15. (15) За лицата по ал. 14 Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър. Редът за вписване и съдържанието на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.“ Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на Комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 27, в предложената редакция. Моля, гласувайте

предложението на Комисията.

Гласуваме предложението на Комисията, която подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28, с предложената промяна, като след думите „наредбата по“ се добавя „чл. 118“. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Румен Гечев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

думата „нарушения“ се заменя с „нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан“ и се създават изречения трето и четвърто: „Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.“ Гласуваме предложението на Комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 29, с предложената редакция. Гласували

параграфа 32 и 33, по предложение на Комисията.

Гласуваме предложението на Комисията,

Предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. (2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице, в случаите когато в същия срок не е възложена ревизия“.

Обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало задължението за предоставяне на обезпечение по чл.176в, ал. 1, т. 3 и за което не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. закона. (2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице, в случаите когато в същия срок не е възложена ревизия. ревизия. (3) При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 в деня на освобождаването“.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 48: „§ 48. „40. До създаване на публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15, освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 ал. 14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2,

По § 41 – предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41 и предлага следната редакция: „§ 41. В Закона за акцизите и данъчните складове се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4 т. 37 се изменя така: „37. „Енергиен продукт за отопление“ е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление не се ограничава само до използването му за отопление на помещение. Използването на енергиен продукт за отопление включва и всички случаи, когато енергийните продукти се изгарят и получената топлина се използва независимо от крайното ѝ предназначение, включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини, с изключение: а) за цели по т. 10 и 33; б) за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.“ 2. В чл. 12, ал. 2 накрая се добавя

„15. произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия; 16. цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.“;

нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“; в ал. 5 изречение първо се изменя така: „Когато се установи, че лицето не отговаря на нормативните изисквания, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.“; в ал. 8 накрая се добавя „включително в случаите на връчено удостоверение, след отменен отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител“. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думите „наредбата по ал. 2“ се добавя „и при условие че същите са определени, отчетени и вписани в регистър „Дневник на складовата наличност“ по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона“. 7. В чл. 27 се създава ал. 14: „(14) При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“ 8.

алинея 3 се изменя така: „(3) Акцизът се смята за внесен в държавния бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1. Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато плащането е наредено най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден. Когато плащането е извършено с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.” 9. В чл. 49: а) в ал. 3 думите „отказва искания лиценз“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“; в ал. 6 след думите „друг орган“ се добавя „включително и в случаите на получаване на становище от началника на митницата по смисъла на наредбата по чл. 103а, ал. 3“. 10. В чл. 52, ал. 4 се създава изречение второ: „Решението на директора на Агенция „Митници“ подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.“

чл. 55г, ал. 3 думите „отказва искания лиценз“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“ 13. В чл. 57а се създава ал. 11: „(11) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи по смисъла на Закона за енергетиката са длъжни ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период да предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително следната информация: 1. потребени количества природен газ за собствени нужди; 2. данни за типа на средствата за търговско измерване, при промяна; 3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване, в случаи на извършени проверки през отчетния период; 4.

данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ в гигаджаули при горна топлотворна способност; 6. при поискване – данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.“

компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.“; в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите.“; в ал. 7 се създават изречения трето и четвърто: „При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.”; в ал. 14 се създава изречение трето: „При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, началникът на компетентната митница по новото седалище и адрес на управление издава решение, с което се отразява настъпилата промяна. чл. 57в, ал. 5 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“ 16. В чл. 58д, ал. 3 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване

в ал. 4 накрая се добавя „като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден”; алинея 7 се изменя така: „(7) Бандеролите се заявяват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите. Бандеролите се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бандеролите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 18. Създава се чл. 75б: „Чл. 75б. (1) В случаите когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8. (2) Когато получателят установи точното количество на акцизните стоки при тяхното разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър „Дневник складова наличност“. Съобщението за получаване се подава в съответствие с чл. 73д. (3) При При посочени липси в съобщението за получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка, митническите органи извършват проверка на действително получените количества.

на територията на което се намира данъчният склад, обектът на регистрирания получател или на временно регистрирания получател, издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача, като с едно решение може да се установят задължения за акциз за съответния данъчен период. (5) Определеното задължение с решението по ал. 4 подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (6) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (7) За целите на връчване и събиране на установеното задължение с решението по ал. 4 може да се прилагат разпоредбите на Глава двадесет и седма „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (8)

относно установяване на заплащането на акциза. В случай че акцизът не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател – изпращач, при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4.“

създават се ал. 5, 6 и 7: „(5) В случаите на вливане, сливане или разделяне, преди подаване на уведомлението по реда на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при обезпечение учредено с: 1. учредено с: 1. банкова гаранция се представя анекс към банковата гаранция, с който да се обезпечат задължения за суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението при управлението на данъчния склад; 2. депозит в пари, същият обезпечава задълженията за суми за възникнали, които биха могли да възникнат или установени задължения за заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението при управлението на данъчния склад. склад. 6) Лицензираният складодържател е длъжен в 30-дневен срок от връчването на решение, свързано с промяна на обстоятелствата по ал. 5, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение, да предостави новото обезпечение. (7) Банковите гаранции трябва да са със срок на валидност не по-малко от 1 година от датата на издаването им.“ 20. В чл. 81б, ал. 6 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават. 21. В чл. 82, ал. 1 думите „по определения с митническото законодателство ред за обезпечаване на митата“ се заличават. 22. В чл. 83е, ал. 2 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават. 23. В чл. 83к, в изречение второ думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават.

въглища или кокс, на освободен от акциз краен потребител се издава отделен акцизен данъчен документ за всеки обект.“ 25. В чл. 90а се създава ал. 3: ал. 3: „(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за лицата, получили лиценз за управление на данъчен склад.“ 26. чл. 90г, ал. 3 думите „отказва издаването на разрешение“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.” 27. В чл. 91б: а) досегашният текст

или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад. (3) Забранява се подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. (4) Забранява се издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта.“

съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява с решение на началника на компетентната митница при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (14) В случаите по ал. 13 решението за прекратяване на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго.“ 29.

по ал. 6 в електронен вид, са длъжни да премахват информацията в срок до три дни от публикуването и да контролират публикуването на подобни обяви/съобщения, включително чрез забрана или ограничаване на достъпа на използвани за целта телефонни номера, IP адрес и адрес на електронна поща. (8) Когато е необходима като доказателство, информацията за лицата, предлагащи акцизни стоки чрез обяви/съобщения по ал. 6, се предоставя при поискване на митническите органи.“ 30.

Забраната не се отнася за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност. (2) Не се допуска извършването на пощенски услуги, свързани с приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1. (3) Подателите са длъжни да попълват декларация пред пощенския оператор, че изпращаните от тях акцизни стоки са с платен,

като подателят посочва идентификационните данни на получателя и предназначението на отпадъка. (4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват в оригинал в съответното звено на пощенската мрежа и се предоставят на митническите органи при извършване на проверка. (5) При съмнение или когато установят, че пратката съдържа акцизните стоки или отпадъци от тютюн по ал. 1, пощенските оператори уведомяват незабавно най-близкото митническо учреждение, като предоставят данни за нейното местоположение и служебно лице за контакт. Приетата пратка се задържа от пощенския оператор за срок, съгласуван с митническите органи, но не по-дълъг от 3 дни от уведомяването. (6) срока по ал. 5 митническите органи извършват проверка, като пощенският оператор е длъжен да им оказва необходимото съдействие, включително за установяване на подателя и получателя на пратката, съдържаща забранените акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Митническите органи могат да изискват от пощенските оператори конкретни действия, свързани с приемането, пренасянето и доставката на пратки, съдържащи акцизни стоки или отпадъци от тютюн, да се извършат под тяхно наблюдение и/или под наблюдението на оператора. (7) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 3 се определят с Правилника за прилагане на закона. (8) Когато е необходима като доказателство, информацията, свързана с приемането, пренасянето и доставянето на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1, се предоставя при поискване на митническите органи.“

8: „(8) При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.“ 32. В чл. 102а се създава ал. 6: „(6) Разпоредбите на ал. 1-5 се прилагат и за контрола върху отпадъците от тютюн.“ 33. Създава се чл. 102б:

че ще бъдат поставени технически средства за контрол с цел ограничаване на достъпа до товара, са длъжни да задържат транспортното средство до предприемане на съответните действия, но за не повече от 3 часа от уведомяването. (2) При При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на акцизни стоки и/или на технически средства за контрол на достъпа до товара лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно: 1. да представи на митническите органи документ за самоличност и всички документи, свързани с товара, с които разполага; 2. да декларира пред митническите органи данни за вида и количеството на акцизните стоки, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоките, както и да заяви очаквания час на на получаване/разтоварване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни; 3. да уведоми лицето, посочено като получател и/или изпращач на стоките, за инсталираните технически устройства и/или поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоките на територията на страната; 4. да запази целостта и да не допуска повреждането, манипулирането или въздействието по друг неправомерен начин върху техническите устройства и техническите средства за контрол, поставени от митническите органи; 5. да не се отклонява от маршрута, определен по реда на чл. 102а, ал. 2, освен в случаите на непреодолима сила, за които е уведомил митническите органи предварително на телефон за връзка, посочен от тях;

При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на акцизни стоки и/или на технически средства за контрол на достъпа до товара лицето – получател на акцизните стоки на територията на страната, е длъжно: 1. да уведоми незабавно митническите органи при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоките на телефони за контакт и електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“; 2. да се яви пред митническите органи на посочените място, дата и час на получаване/разтоварване на стоките или да осигури присъствието на упълномощен свой представител; 3. да присъства или да осигури присъствието на упълномощен свой представител при демонтирането на техническите устройства и/или отстраняването на техническите средства за контрол, както и при проверката, извършена при получаване/разтоварване на стоките. (4) Когато Когато от транспортно средство, върху което са поставени технически средства за контрол на достъпа до товара, трябва да се разтовари акцизна стока на няколко различни места, на всяко от местата на разтоварване поставените технически средства за контрол се отстраняват. След разтоварване на стоката митническите органи могат да поставят нови технически средства за контрол. (5) Техническите устройства се демонтират и/или техническите средства за контрол се отстраняват от митническите органи на мястото на получаване/разтоварване на стоката не по-късно от 4 часа от заявения от лицето час съгласно ал. 2, т. 2. Когато е подадено уведомление за промяна по ал. 3, т. 1, демонтирането на техническите устройства и/или отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаването

(7) За инсталираните и демонтираните технически устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1, както и за поставените и отстранените технически средства за контрол митническите органи съставят протокол. (8) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 2, т. 2 се определят с Правилника за прилагане на Закона. (9) Разпоредбите на ал. 1-8 се прилагат и за контрола върху отпадъците от тютюн.“

1 и 2. (2) За идентифициране и спиране на транспортни средства митническите служители могат да изискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи или от други държавни органи в рамките на тяхната компетентност. По искане на митническите органи и при наличие на данни, че спряното транспортно средство е послужило за извършването на нарушение на закона, транспортното средство се задържа за осъществяване на контрол. (3) За установяване на маршрута на движение и на местоположението на транспортни средства митническите органи могат да ползват данни от навигационни системи, данни от системите на компетентните администрации, както и друга подходяща информация.“

с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, не се прилага разпоредбата на чл. 103а, ал. 4.“ 37. В чл. 107, ал. 5 думите „ал. 5, 6 и 8” се заменят с „5, 7 и 8”. 38. В чл. 107б, ал. 2 след думите „иззетите и задържаните“ се добавя „отнетите и изоставените в полза на държавата“.

Когато за стоките – предмет на нарушение по този закон, акцизът е заплатен частично или не е заплатен, се дължи акциз на общо основание в случаите: 1.

3, т. 3 – с влязло в сила споразумение за прекратяване на административнонаказателно производство за стоките, за които е заплатена пазарна цена.”;

42. Член 110 се изменя така: „Чл. 110. (1) Лице, което не внесе дължимия акциз в срока по чл. 44, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 100 до 1000 лв. – за физическите лица. (2) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 87, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лица. (3) Лице, което не предостави в срок информация по чл. 88а,

2 и 3 имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв. (5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не представи рекапитулативна декларация или не представи отчета по чл. 28а в установения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв.“

ал. 3, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция в размер от 4000 до 8000 лв.“ 44. Създава се чл. 112б: „Чл. 112б. Лице, при което митническите органи установят липси на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер на акциза, дължим за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 500 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двойния размер на дължимия акциз за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 1000 лв. (3) Лице, при което митническите органи установят излишъци на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. (4) При При повторно нарушение по ал. 3 имуществената санкция е в размер от 5000 до 30 000 лв.“ 45. В чл. 114а:

което наруши разпоредбите на чл. 91б, ал. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на акциза, но не по-малко от 6000 лв., а при повторно нарушение – в двойния размер на акциза, но не по-малко от 10 000 лв.“ 46. В чл. 120 се създава ал. 5: „(5) Който наруши забраната на чл. 99, ал. 6 и 7, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 2000 лв., а имуществената санкция – в размер от 5000 до 10 000 лв.“ 47. В чл. 123:

„Чл. 123а. (1) Който избегне пълното или частичното внасяне на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. (2) Който Който избегне пълното или частичното обезпечаване на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. лв. (3) В случаите по ал. 2, когато дължимият акциз е начислен и внесен, на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер 500 лв. 500 лв. (4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата е в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция – в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.“

ал. 1, 2 и 3, се наказва с глоба за физическите лица в двойния размер на акциза, но не по-малко от 1000 лв., или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция – в двойния размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв. лв. (3) Наказанията по ал. 1 и 2 не се налагат на лица – пощенски оператори по смисъла на Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн по чл. 99, и са съдействали за установяване на нейния изпращач и получател.“ 50. В чл. 124: а) в ал. 1 след думите „нарушения по чл. 108а“ се добавя „чл. 112а, ал.

се добавя „продажба“ и в изречение второ след думите „подлежат на“ се добавя „продажба или“; г) създава се нова ал. 6: „(6) Продажбата на акцизни стоки по ал. 5 се се извършва от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ или на оправомощено от него лице, по ред, определен с наредбата по чл. 124, ал.

(неизвестен) произход и това е доказано от митническите органи или органите по приходите. (3) За целите на ал. 2 се приема, че лицето е било длъжно да знае, когато доставката на стоките: 1. е между свързани лица; 2. е привидна или заобикаля закона; 3. е на цена, която значително се отличава от пазарната; 4. не е съпроводена с относимите документи за качество или съответствие. или съответствие. (4) В случаите по ал. 2 отговорността се реализира по отношение на лицето доставчик или получател по доставката на акцизни стоки, за която: 1. не е налице документална обоснованост; 2. не са представени необходимите документи или не е декларирана съответната информация пред Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите.“ 52.

§ 9б: „§ 9б. В срок до 31 март 2018 г. началниците на митници извършват служебна пререгистрация на издадените удостоверения за регистрации по чл. 57а, ал. 1, т. 2 по седалището на лицата с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ

Уважаеми колеги, разискванията, както и гласуването, ще бъдат след почивката. Обявявам почивка в рамките на половин час, след което продължаваме с § 41.